Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Възобновявам заседанието. Преминаваме към точка втора

доклади както от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта – Водеща комисия, така и от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте, господин Ченчев, да представите Доклада на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. дами и господа народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 47-102-01-1, внесен от Министерския съвет на 3 декември 2021 г. На редовно заседание, проведено на 17 февруари 2022 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 47-102-01-1, внесен от Министерския съвет на 3 декември 2021 г. На заседанието присъстваха: госпожа Яничка Труева – заместник-министър на младежта и спорта към момента, и господин Мирослав Цеков – председател на Национален младежки форум. От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Труева, която в своето изложение поясни, че с предложените изменения и допълнения на Закона за младежта се цели постигане на съответствие на съдържание на Националната стратегия за младежта с установените практики при стратегическо планиране, както и разрешаването на проблеми, които са възникнали на практика при прилагане на действащите текстове на Закона за младежта. Измененията, които посочи заместник-министър Труева, са свързани с разширяване обхвата на Националната стратегията за младежта, което ще гарантира по-пълното отразяване на нуждите и проблематиката на младите хора и младежките организации. Предлага се и промяна в сроковете за изготвяне на доклада за младежта от 1 на 3 години, както и неговото съдържание, което ще позволи ефективно измерване на въздействието на осъществяваната държавна политика за младежта. Допълват се функциите и отговорностите на министъра на младежта и спорта с изработката на общи методически указания за подпомагане и координиране дейността на централните и териториалните органи на изпълнителната власт в изпълнение на младежката политика. Регламентира се създаването, както и дейността на Обществен съвет по въпросите на младежта и ролята му в процеса на формиране на държавната политика за младежта.

които подкрепят предложените изменения и допълнения, но заедно с това младежките организации предлагат да бъдат включени в Законопроекта и други предложения. В последвалото обсъждане от страна на народните представители Инна Иванова и Цвета Галунова бяха направени предложения за прецизиране на текстове, свързани с регламентираното в Законопроекта съдържание на доклада за младежта, както и с публикуването му след одобрение от Народното събрание. Народният представител Иван Ченчев изрази принципна подкрепа за Законопроекта с оглед на това, че предложените изменения правят Закона по-актуален по отношение на днешните стратегически усилия за справяне с предизвикателствата пред младите хора, както и законовото регламентиране на Обществения съвет, който изпълва със съдържание участието на представителите на гражданското общество в консултациите по въпросите за младежта. Господин Ченчев подчерта необходимостта от организиране на работна група, която между първо и второ четене на Законопроекта да прецизира текстовете. Вносителите изразиха готовност за участие в работна група за прецизиране на част от текстовете при разглеждане на Законопроекта за второ гласуване. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване – 12, без „против“ и „въздържал се“ – 3, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта. №47-102-01-1, внесен от Министерския съвет на 3 декември 2021 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ченчев. Преминаваме към Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте, господин Ананиев. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 47-102-01-1, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 12 януари 2022 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона

се цели създаването на ефективна законова рамка в областта на младежта и разрешаването на проблеми, идентифицирани в практиката по прилагане на действащите текстове на Закона за младежка. Промените са в няколко основни насоки. Предлага се изменение в съдържанието на Националната стратегия за младежта. Приемането на предложената промяна ще гарантира пълнота и изчерпателност при изготвяне на бъдещите стратегически документи, което от своя страна ще повиши ефективността при изпълнението им и ще създаде възможност за по-задълбочена оценка на осъществяваните политики. осъществяваните политики. По-голямата яснота на етап планиране ще повиши коефициента на ефективност в органите на изпълнителната власт, отговорни за формирането на държавната политика за младежта. На следващо място се предлагат промени по отношение на доклада за младежта. Предложено е Народното събрание да приема доклада за период от три години, а не както е досега досега – всяка година. Целта на това предложение е да позволи освен механичен сбор от статистика и отчет на годишните планове за младежта чрез доклада да се предложи и по-задълбочена текуща оценка на въздействието на изпълняваните политики и на социално-икономическия статус на младите хора в страната, както и намаляването на ненужната административна тежест върху органите, отговорни за държавната политика за младежта, на централно и на местно ниво. Предложени са промени и във функциите на министъра на младежта и спорта, чрез които се дава възможност да бъдат подпомогнати централните и териториалните власти с конкретни насоки, които да улеснят процеса на планиране на политиките за младежта и да гарантират възможностите за последващото измерване на осъщественото въздействие по отношение на целевите групи. Целенасоченото задълбочаване на взаимодействието между централната и териториалната власт ще даде възможност за по-динамично изпълнение на принципа за децентрализиране на младежката на младежката политика при прилагането на политиките за младежта – от централно на местно ниво. Предложени са промени, с които се прецизира съставът на Националния като бе обърнато внимание от заместник-министър Труева, че в тази част Законопроектът следва да се прецизира в съответствие със сега действащата структура на изпълнителната власт. Предложени са и промени, свързани със състава и функционирането на Обществения съвет по въпросите за младежта. Приемането на предложените промени ще създаде възможност за включване на по-голям брой млади хора и граждански организации при формирането на държавната политика за младежта. В Комисията е получено становище от Националното сдружение на общините, в което се изразява подкрепа на предложените промени. В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа за предложените промени, като бяха поставени и въпроси по отношение на критериите и стандартите за финансиране на младежките дейности, които предстои да бъдат за да се осигури необходимият финансов ресурс и за общините, както и въпроси, отнасящи се до дейността на Обществения съвет по въпросите за младежта, на които отговориха представителите на Министерството Направени бяха и предложения за прецизиране на част от текстовете в предложения законопроект, свързани с публикуването на доклада за младежта, сроковете за изготвяне на отчетите на годишния план за изпълнение на Националната стратегия за младежта и функциите на министъра на младежта и спорта, като представителите на Министерството изразиха съгласие с необходимостта от прецизирането им при разглеждане на Законопроекта за второ гласуване.

и Красен Кралев за изказване. МЮМЮН МЮМЮН (ДПС): Благодаря, господин Председател. Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. водене. Преди малко в дебатите по предната точка усетих, че темата за политизация и деполитизация е доста сериозна и всички сме много чувствителни по тази тема. Чух за назначения в посока на политизация и разпити в посока на деполитизация. Аз обаче ще се притесня, ако тези разпити на учители и директори, за които чухме, са били по нареждане и са пак в посока на политизация, но в посока на друга партия, която цели друг резултат. Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене към Вас. Вие сте пръв сред равни и сте председател на това Народно събрание, и би трябвало да се отнасяте еднакво справедливо към всички народни представители – към тези, които са към опозицията, и тези, които са към управляващото мнозинство. Вие обаче демонстрирате друго такова отношение. Ще Ви кажа какво имам предвид. Аз имах два входирани въпроса към министър Рашков, а Вие преценихте, че те не отговарят на изискванията по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и ги върнахте. Сега отново имам два въпроса, те са съвсем конкретни. Господин Председател, миналия петък трябваше да имаме възможността да чуем отговорите на тези въпроси, обаче отменихте заседанието. Вчера също трябваше да имаме възможност да чуем отговорите на тези въпроси, а ние преди това се прибрахме по районите си и хората очакват от нас въпроси, а ние нямаме все още такива. Вчера дневният ред беше така направен, че нямаше възможност да чуем пак министър Рашков. И сега въпросът ми към Вас е: в петък пак ли ще бъде така направен дневният ред и редът на господин Рашков пак ли ще бъде така написан, че да нямаме възможност да чуем отговорите на министъра? Господин Председател, ако продължавате така, то това означава, че Вие не сте моят председател, защото нямате същото отношение, което имате към народните представители

Дневният ред в парламентарния контрол не е точно дневен ред, а е подредба на министрите как ще отговарят на въпросите, не се определя от председателя, определя се от Правилника, а освен това и от подредбата в Указа на президента за назначаване на правителството, а след това редовите министри се ротират. Така че не зависи от мен кога ще дойде редът на министър Рашков, така да го кажа. Като минат предните министри, вече ще дойде неговият ред. Тези, които са отговорили, преминават отзад в ротацията и така. Виктория Василева е за процедура. Заповядайте, госпожо Василева. Благодаря Ви, господин Председател. Във връзка с дискусиите по този законопроект правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат заместник-министърът на младежта и спорта господин Владимир Харизанов. Обратно становище? Няма.

Подлагам на гласуване предложението за допуск в залата на заместник-министъра господин Харизанов. Калин Иванов?

Благодаря, господин Председател. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ имаме две забележки относно този законопроект, като първата е свързана с чл. 5, ал. 1, където докладът от това да се представя на една година се измества да се представя на три години, като това е доклад, който отразява основните тенденции в социално-икономическото положение на младежите. В настоящия вариант той е заложен да бъде в рамките на една година, сега предложението е да бъде направен в рамките на три години. Нашето предложение е да бъде в рамките на две години, защото Народното събрание е с мандатност четири години и по този начин народните представители два пъти ще могат да упражнят контрол върху работата на Министерството, а в същото време

едното предложение, което имаме. Смятаме, че в Министерството работят около 200 човека и би могъл да се оптимизира работният процес, така че да бъде и адекватно упражняването на контрола от наша страна. Второто предложение, което имаме и върху което искаме да акцентираме, е свързано с това каква ценностна система и какви качества искаме да възпитаме у младите българи, с каква нагласа и мотивация един ден те ще се включат вече като пълнолетни граждани в обществено-икономическия живот на България. Тук акцентът е върху основните тематични области, върху които ще се определя съдържанието на доклада. Това са образование, заетост, здраве и благосъстояние, участие участие и младежки пространства, младежки организации, включване, равенство и приобщаване на млади хора от малките населени места, но тук има, забележете, принадлежност към Европейския съюз. Ние смятаме за абсурдно да има принадлежност към Европейския съюз, а да липсва в основните тематични дейности възпитание в родолюбие и патриотичен дух и затова нашето предложение е да бъде заменено „възпитание в принадлежност към Европейския съюз“ с „възпитание в патриотичен дух“. Важно е да се приеме това допълнение заради бъдещето на България, още повече че според чл. 9, т. 5 се дават възможности на министъра на младежта и спорта да приема стандарти за осъществяване на публично подпомагане на младежки дейности. Ние смятаме, че един от тези стандарти задължително трябва да бъде свързан с родолюбиви дейности и инициативи. Когато на Комисията аз акцентирах върху тези два проблема, вносителите от страна на Министерския съвет ги приеха за удачни затова, че имаме право и обещаха да ги преразгледат. Затова тогава гласувах „въздържал се“ и затова сега ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще се въздържим от гласуване, но ако до второ четене не бъдат коригирани тези забележки и основно да бъде включено възпитанието в родолюбив и патриотичен дух, то на второ четене ще гласуваме против този законопроект. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА Реплики към Цвета Галунова? Иван Ченчев – заповядайте. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Галунова, без никаква куртоазия Ви казвам, че така трябва да се отнасяме по проблемите на младежта и по всеки един ЗИД или цял закон, и адмирирам Вашата сериозна загриженост. Уверявам Ви, а и в Доклада подчертах, че ще бъде създадена работна група, предложенията ще бъдат взети под внимание. Считам темата за изключително важна. Ще бъдат взети под внимание и други предложения, които ще дойдат от Националния младежки форум и други организации, които заявиха такова намерение, разбира се и министърът на младежта и спорта, и колеги народни представители – всички ще имаме тази възможност. Мисля, че ще прецизираме текстовете, както е необходимо. По отношение на двете Ви забележки, Годишният доклад за младежта е съчетание от обобщената информация за реализираните мерки за разработване и прилагане на младежките политики. Данните са от Националния статистически институт, „Евростат“ и други национални и международни проучвания. Целта на Доклада е да покаже специфичните за тази целева група проблеми, реалности, начин на живот на младежите, както и техните нагласи. Обобщаването на данните от различните източници, които имат свои срокове и периоди, изискват един по-продължителен период на работа, ако искаме, разбира се, резултатите да са ефективни, а изводите – реални. Освен това въпросът е заложен и в проучването, следват основните теми и приоритети на Националната стратегия за младежта, която е с 10-годишен период. Промяната от едногодишен на тригодишен период на изготвяне на доклада дава възможност за разграничаване на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните политически отношения по отношение на младежките политики, за една по-реална и по-ефективна оценка на въздействие. Когато говорим за стратегически документи, изобщо не може да става въпрос за съобразяване с един депутатски мандат. И по втората Ви забележка. Под „европейска принадлежност“ едва ли вносителят е имал предвид физическата ни принадлежност, но аз пак Ви уверявам, че в работната група Вашето предложение ще бъде взето под внимание, защото искаме наистина тези текстове да бъдат прецизирани. И просто като едно заключение. Права сте, госпожо Галунова, че патриотичният дух е в дефицит в последно време у нас в обществото ни, но Вие знаете, че и възпитаването му започва и в семейството, и в училището, така че благодаря Ви за тези забележки. Както казах, ще ги вземем под внимание. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Ченчев. Втора реплика към Цвета Галунова? Няма. За дуплика? Добре. Красен Кралев за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Така представеният Законопроект за изменение и допълнение към Закона за младежта обхваща промени, касаещи основно срокове, и не се отнася основно за значителна реформа или подобрение в сектора. Основната полза от този ЗИД ще бъде насочена към администрацията на Министерството на младежта и спорта при изготвяне на годишния доклад за младежта, плана и отчета за изпълнение на Националната стратегия за младежта. По същество ние не сме против предложените промени, но бихме искали да отбележим някои конкретни неща по текста, които се надяваме да бъдат взети под внимание, така че да се избегнат сегашните неясноти в някои от точките. В този ред искам да отбележа, че се запознах и със становищата на неправителствените организации и смятам, че те биха подобрили Закона, но и там има нужда от прецизиране на текстовете. Разбира се, ние ще направим предложения за редакция на някои от текстовете от Закона между първо и второ четене, за да могат те да се прецизират и станат по-ясни и точни. Примерно в чл. 4, ал. 5, т. 5 ще предложим да се допълни текстът с думите „финансови механизми“, като трябва да се чете по следния начин: „Основни мерки и финансови механизми за изпълнение на стратегията“. по отношение на съдържанието на годишния доклад за младежта предлагаме в т. 9 да се добави „и дигитализация“, имайки предвид важността на дигиталните технологии в днешно време и тяхното въздействие върху младите хора. Текстът ще се чете по следния начин: „Информираност и дигитализация“. В чл. 9 се създава нова т. 5: „Приема стандарти за осъществяване на публично подпомагане, младежки дейности“, която е крайно неясна. Ако се има предвид стандарти за качество при предоставяне на младежки услуги на територията на Република България, които бяха създадени по проект на ММС, финансиран от ОПРЧР, то следва да се създаде нов член „Дигитално описание на стандартите и техните цели, обхват на изпълнение и очакваните резултати“. В чл. 11, ал. 2 се представя списък на състава на Националния консултативен съвет. Смятаме, че изписването на всяко едно ведомство е неоперативно, тъй като това ще наложи промени в Закона при всяка една смяна на структурата на Министерския съвет. Би било по-резонно съставът на съвета да е спрямо нуждите на младите хора и да се определя по предложение на министъра на младежта и спорта. В заключение, бих искал да напомня важността на политиката за младежта. За съжаление, тя е на пауза от април 2021 г., което е проблемно за целия сектор. Надявам се в кратки срокове да видим конкретни инициативи от страна на изпълнителната власт и да не продължим да наблюдаваме неглижирането на темата, което виждаме през последните 10 месеца. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Кралев. Реплики към Красен Кралев има ли? Няма. За изказване – Александър Александров, заповядайте. Благодаря, господин Председател. а също вярвам и колегите, подкрепяме тези допълнения и изменения в Закона за младежта и спорта. Считаме, че са важни преди всичко от гледна точка на създаването на по-добра координация и планиране по отношение на целия комплекс от политики по отношение на младежта, които са залегнали в чл. 18.

като член на Консултативния съвет заместник-министър на отбраната. Аз мисля, че допирните точки между между Българската армия, особено по отношение на няколко направления, и всички тези политики, които добре са описани в Закона – и на национално, и на областно, и на общинско равнище, има доста място като поле за действие и допирни точки. Например спортът, в армейския спорт са само млади хора. Има не само огромна база, но също така и специфични, създава специфични умения, които сега тук няма да изброявам, но това са многобой, морски, различни специални умения, които сега са особено актуални и се развиват непрекъснато в Специалните сили на Българската армия. И на второ място, въпроси, свързани със – не искам тук да казвам възпитанието, целите са други, но едно по-така приближаване с възможностите на Българската армия по отношение на огромния брой културни институти, школи. Например Националният военно-исторически музей, Театърът на българската армия, Централният военен клуб. Там има много различни видове дейности Аудиовизуалният център, школи на областно, повече от 20 клуба на Българската армия и точно в тази специфична ниша, в която една която една от целите е професионалното ориентиране, помощта на Министерството на младежта и спорта и редица свързани неща с национални програми „Родолюбие“ и така нататък, би било от съществено значение. Ще съгласувам едно мое предложение – заместник-министър на отбраната също да бъде включен и да бъде член на Националния съвет за младежта и спорта. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Александров. Реплики към Александър Александров? Не виждам. Следващото изказване е от Инна Иванова. Други за изказване има ли? Записвам Иван Ченчев за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представител! Считам, че проблемите на младежта са неизменна част от обществото ни и дори в настоящата напрегната международна обстановка. Целта на политиките, насочени към младежта, е да се осигурят на младите хора възможности и да допринесат за тяхното отговорно и активно участие в обществото. Настоящият Закон за младежта е приет през 2012 г. в изпълнение на Националната стратегия за младежта от 2010-а до 2020 г. и след оценка на въздействието му на общественото обсъждане се налага да бъде усъвършенстван. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за младежта се цели създаване на ефективна законова рамка в областта на младежта и разрешаване на проблеми, които са идентифицирани в практиката по прилагане на Закона за младежта през последните 10 години. Разширяване на обхвата на Националната стратегия за младежта и допълване функциите и отговорностите на министъра на младежта и спорта чрез разработване на инструмент, подпомагащ координацията между централна и териториална власт за по-ефективно планиране на бъдеща държавна политика за младежта. Имаме подобряване на функциите на Закона за младежта, координация на политиките за младежта в различни сфери чрез механизми за сътрудничество между държавните органи и пряк диалог с младежите. В момента това сътрудничество се осъществява чрез Националния консултативен съвет за младежта. В Закона за изменение и допълнение на Закона за младежта предвижда изрично законодателно съществуване на Обществения съвет по въпросите за младежта. Понастоящем Общественият съвет по въпросите съществува, като е създаден със заповед на министъра на младежта и спорта и се състои от неправителствени организации от младежкия сектор, подпомагащ диалога и участието на младежите при формиране на политиките за тях. Във връзка с това изложение считам, че трябва да подкрепим Закона и ние ще го подкрепим от името на „Продължаваме Промяната“, тъй като е нужна промяна с цел подобряване на механизмите за взаимодействие с младите хора

Добре. която преследва този законопроект, мотивите, разбира се, за предложената промяна, за да можем да обобщим. Това нещо ще го свържа и с моето изказване. Преди това искам да поднеса своите извинения на господин Радомир Чолаков, защото по-рано през деня в заседанието реагирах малко по-бурно, когато той от тази трибуна каза, че няма какво толкова важно да се обсъжда в този дневен ред, а неговата политическа сила има други предложения. Е, младежката политика е нещо много важно, изключително важно за България и аз затова реагирах по-бурно. Целта, която преследва този законопроект, накратко – синхронизирането на националната политика за младежта със стандартите в европейската политика, като основна цел е постигане на съответствие между законово установеното съдържание на Националната стратегия за младежта

Законът за младежта не е изменян съществено от приемането му през 2012 г. В редица документи, анализиращи състоянието на младежката политика в страната, се отбелязва необходимостта от актуализиране на нормативната уредба; констатира се ограничена възможност за по-задълбочено измерване на тенденциите в състоянието на младите хора и въздействието на прилаганата младежка политика върху тях; необходимост от подобряване на координацията при децентрализацията на държавната политика за младежта; необходимост от повишаване на ефективността на механизмите за сътрудничество между институциите; необходимост от повишаване устойчивостта на механизмите за консултации и връзка с представителите на гражданското общество и младите хора. В този контекст е изготвен и Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за младежта. Ние ще подкрепим измененията и допълненията на Закона за младежта на първо четене, както и в Комисията, защото има предложения, които са смислени и наистина решават проблеми, свързани с прилагане на действащите текстове. Например регламентирането на Обществения съвет, което изпълва със съдържание участието на представителите на гражданското общество в консултациите по въпросите за младежта. Това е един официален механизъм за взаимодействие с младежките неправителствени организации. Същото мога да кажа и за предложеното изменение, свързано с това докладът за младежта да се изготвя и приема на тригодишна база, а не ежегодно, както досега. Нека си спомним, колеги, че съгласно чл. 5 от действащия закон Народното събрание одобряваше Годишния доклад за младежта в срок до 30 април на всяка година. За целите на доклада е предвидено събирането и обобщаването на голям обем от информация от множество структури на централната и териториалната власт. Основна част от доклада за младежта се изготвя на база на социологическо проучване и данни на статистиката, чиито крайни резултати от предходната година излизат след април. На практика излиза така, че се внася доклад за предходната година, а данните от изследването в него са една година по-стари – от по-предходната година. В крайна сметка анализът на измененията в социално-икономическото положение на младите хора не е актуален. В този смисъл увеличаването на срока е разумно с оглед на по-задълбочен анализ на въздействието на държавната политика за младежта, а не просто цитиране на стари статистически данни. част от едно становище. Казах Ви, че становищата подкрепят този закон за изменение и допълнение, но аз ще Ви дам становище на Национален младежки форум. „Националният младежки форум потвърждава важността на синхронизирането на националната политика за младежта със стандартите в европейската политика. Напълно одобрява предложените промени в Закона за младежта, като особено подкрепя предложението за регулиране съществуването на Обществения съвет по въпросите за младежта в законовата рамка.“ Въпреки това в становището се отбелязва, че „отсъстват редица от дискутираните промени, а именно младежка работа, младежка организация, като към нея спадат ангажиране, свързване, овластяване, младежки пространства“, така че, колеги, имаме върху какво да работим по нашите предложения между първо и второ четене и аз считам, че тази работна група ще направи точно това и ще прецизираме текстовете. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ченчев. Реплики има ли към Иван Ченчев?

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, вх. № 47-102-01-1, внесен от Министерския съвет на 3 декември 2021 г. – първо гласуване на Законопроекта. Калин Иванов?

Заповядайте, господин Ченчев, за процедура. (Реплика.) И госпожа Анастасова също за процедура. Добре. Добре. На основание чл. 79, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да гласуваме увеличение на срока за предложение между първо и второ четене с три седмици на Закона за младежта с оглед създаването и на работната група. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Увеличение с три седмици – общо четири да станат. Така ли, господин Ченчев? ИВАН Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Ченчев за удължаване на срока за предложение между първо и второ четене.

Уважаеми господин Председател, колеги, моята процедура е подобна. Във връзка с приетия на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното възпитание

Ще гласуваме предложението на Ирена Анастасова срокът за предложения между първо и второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование да бъде удължен със седем дни – общо 14.

с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подава оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и седмото народно събрание. Желае да бъдат прекратени пълномощията му като народен представител с решение на Народното събрание. Изготвен е служебен проект,

Гласуваме Проекта на решение за прекратяване пълномощията на Венцислав Петков – народен представител от Петнадесети изборен район – Плевенски.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по конституционни и правни въпроси На свое заседание, проведено на 16 февруари 2022 г., Комисията по конституционни и правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 47-154-01-10, внесен от Елена Цонева Гунчева и група народни представители на 23 декември 2021 г.

от Националното сдружение на общините в Република България – госпожа Силвия Георгиева – изпълнителен директор, и госпожа Десислава Стойкова – юрисконсулт, и от Асоциацията на банките в България – госпожа Елеонора Христофорова – юрисконсулт. От името на вносителя Законопроектът беше представен от народния представител Петър Петров, който посочи, че с него се предлагат промени по отношение на процедурите в заповедното производство, свързани с връчването на съобщенията и уведомяването на длъжниците по започналите съдопроизводства срещу тях и с възможността за организиране на защитата им, както и с писмените документи по чл. 417, т. 2 и т. 10 от ГПК, които създават риск за гражданския оборот, но които съдът признава като годни доказателства при установяване основателността на претенцията на кредитора. Със Законопроекта се предвижда назначаване на особен представител на подпомагащата страна в исковия процес, както и на длъжника в заповедното производство. Предвижда се и премахване на възможността за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на документ или извлечение от счетоводни книги на държавно учреждение, община или банка, запис на заповед, менителница и приравнените на тях ценни книжа на заповед. По Законопроекта са постъпили отрицателни писмени становища от Министерството на правосъдието, Върховния касационен съд на Република България, Висшия адвокатски съвет, Камарата на частните съдебни изпълнители, Националното сдружение на общините в Република България и Асоциацията на банките в България. правосъдието се посочва, че премахването на възможностите за установяване на вземания в опростени съдебни производства в условията на общ вътрешен пазар на Европейския съюз може да има отрицателно въздействие върху поддържането и развитието на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. касационен съд се посочва, че назначаването на особен представител на подпомагаща страна в исков процес и на длъжник при връчване на заповед за изпълнение би довело до забавяне и оскъпяване на процеса, като се акцентира върху неприложимостта на Разпоредбата на чл. 47, ал. 6 за подпомагащата страна предвид специфичното ѝ положение, както и върху приетите през 2019 г. изменения, с които се осигурява по добра защита на длъжника в заповедното производство. Отбелязва се, че предвиденото изменение в чл. 417 от ГПК противоречи на цялостната концепция на заповедното производство, с което е установена привилегията за облекчено събиране на вземанията на банките, държавните учреждения и общините, както и на вземанията по записите на заповед, менителници и приравнените на тях ценни книжа на заповед, като в заключение се посочва, че приетите през 2019 г. промени отговарят на заложените в практиката на Съда на Европейския съюз критерии. съвет се посочва, че предложението за назначаване на особен представител на подпомагаща страна би ограничило достъпа на ищеца до съд. Посочва се, че назначаването на особен представител на длъжника при връчване на заповед за изпълнение би натоварило длъжника с допълнителни разноски като краен резултат, като се отбелязва, че внесеното предложение е излишно предвид задължението на съда да дава указания за предявяване на иск за съществуване на вземането на кредитора, когато длъжникът не е надлежно уведомен. Акцентира се върху предложението за премахване на възможността за банките да се снабдяват със заповед за незабавно изпълнение въз основа на документи и извлечения от счетоводните им книги, като се посочва, че предвидената промяна ще доведе до оскъпяване на процеса на кредитиране и събирането на вземанията. В становището на Националното сдружение на общините в Република България се посочва, че действащият режим на вземанията на общините е съобразен с функциите им в обществен интерес и регулирането на обществените отношения. становищата на Камарата на частните съдебни изпълнители и Асоциацията на банките в България се посочва, че предложените промени няма да защитят ефективно правата на длъжниците, но ще доведат до натоварване на съдилищата и до оскъпяване на производството.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 гарантират правата на длъжника, включително чрез назначаване на особен представител, в случаите, когато той не е намерен на адреса, като в този случай се образува производство за установяване на вземането. Господин Ганчев отбеляза, че Министерството на правосъдието не подкрепя внесения законопроект. съвет адвокат Валя Гигова посочи, че действащата разпоредба на чл. 415 ГПК се отнася за добросъвестни длъжници, които не живеят на посочения адрес и действително не знаят за образуваното производство срещу тях, и допълни, че назначаването на особен представител на длъжника в заповедното производство отново ще доведе до исков процес. Госпожа Гигова отбеляза, че направеното предложение относно особения представител на третите лица – помагачи, е особено опасно, тъй като всички разноски, които първоначално се заплащат от ищеца, може да се окажат в тежест на длъжника, ако той загуби исковия процес. Адвокат Гигова посочи, че направеното предложение за промени в чл. 417 ще засегне не само физическите лица, но и търговците и ще доведе до оскъпяване на кредитите. Представителят на Националното сдружение на общините в Република България госпожа Силвия Георгиева посочи, че заповедното производство по чл. 417, т. 2 се прилага при наемните договори в малките общини, благодарение на което се събират дължимите от недобросъвестните наематели суми и призова за по голяма устойчивост и предвидимост на законодателството. Представителят на Асоциацията на банките в България госпожа Елеонора Христофорова заяви своето несъгласие с внесените предложения относно назначаването на особен представител на длъжника в заповедното производство предвид оскъпяването на производството, както и относно премахването на възможността за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение на счетоводни книги на банки, визирайки действащите разпоредби, които задължават да се представят и всички относими документи, договори и приложения, включително и общите условия на банката. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Петър Кьосев, Андрей Михайлов, Атанас Славов, Цветан Енчев, Бранимир Балачев, Крум Зарков и Петър Петров. Народният представител Петър Кьосев заяви, че от „Продължаваме Промяната“ няма да подкрепят предложения законопроект, като посочи, че споделя аргументите, изложени от заместник-министър Борислав Ганчев и от адвокат Валя Гигова. Той припомни основен принцип в правото, че никой не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение и допълни, че неизпълнението на задължението за заявяване в срок на актуален адрес е скрепено със санкция, като бездействието се счита за противоправно поведение. Той изрази своето несъгласие с предложението за назначаване на особен представител на подпомагащата страна в исковия процес и на длъжника в заповедното производство, както и с предложената отмяна на чл. 417, т. 2 и 10 от ГПК, като припомни, че всеки запис на заповед следва да бъде придружен със съответните документи, доказващи правоотношението. Народният представител Андрей Михайлов заяви, че парламентарната група на „Има такъв народ“ няма да подкрепи предложения законопроект, като отбеляза, че с него няма да се облекчи положението на длъжника, но същият ще бъде натоварен с повече разноски. Господин Михайлов възрази и срещу отмяната на чл. 417, т. 10 от ГПК, като отбеляза, че записа на заповед вече не представлява заплаха за длъжника, която да налага подобна законодателна промяна. Народният представител Атанас Славов заяви, че „Демократична България“ няма да подкрепи Законопроекта и отбеляза, че е необходимо да се прави периодичен преглед на подобни процедури, за да се намери баланса между публичния интерес, интереса на длъжника, защитата правата на гражданите и частния интерес. Той посочи, че предлаганите промени по-скоро ще утежнят положението на длъжника. Народният представител Цветан Енчев заяви, че народните представители на „Движение за права и свободи“ няма да подкрепят предложения законопроект, като възрази срещу премахването на възможността за облекчено събиране на вземанията на общините по реда на заповедното производство. Народният представител Бранимир Балачев заяви своята подкрепа за част от внесените предложения, тъй като заповедното производство е създавало редица проблеми. Той акцентира върху необходимостта от създаване на гаранции, че длъжникът ще бъде надлежно уведомен или ще бъде представляван от компетентно лице. Господин Балачев посочи, че е необходимо да се запази възможността за облекчено събиране на вземанията на държавните учреждения и общините предвид обществения контрол и наличието на длъжностно лице, което да гарантира истинността на документите. Той изрази съгласие за отпадане на възможността за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на счетоводни книги на банките, както и въз основа на запис на заповед, предвид възможността за представяне на неистински такива. Народният представител Крум Зарков посочи, че предложението за въвеждане на фигурата на особения представител за подпомагащата страна в исковия процес и за длъжника в заповедното производство може да се окаже вредна за лицето, което Законопроектът цели да защити. Народният представител Петър Петров отбеляза, че заповедното производство е донесло много привилегии за кредиторите, но е необходимо да се предвиди защита на всеки един длъжник, независимо от неговата добросъвестност. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по конституционни и правни въпроси с 2 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моля да подкрепите Законопроекта, защото той засяга едни от най-спорните производства в днешното законодателство. Под маската да се спестят разходи на длъжниците много хора са осъдени, без да имат правото да се защитят. Аз бих приела становището на частните съдебни изпълнители и банките, ако на практика не се оказваше, че когато длъжникът разбере, че е осъден, той вече е със запорирани банкови сметки, запорирани заплати, пенсии и възбранено имущество. Много по-трудна е защитата, когато си ограничен изцяло, включително да можеш да потърсиш и правна помощ в този случай. Защото едни съдебни производства, в които длъжникът да доказва, че не му е редовно връчено съобщението – заповедта за изпълнение, че не дължи, продължават години наред, като през цялото това време той е лишен от правото да се разпорежда с активите си. Много е трудна защитата на длъжници, които вече са осъдени. Смятам за голяма арогантност твърдението, че тези, които са недобросъвестни и не са изпълнили едно административно задължение да си сменят постоянния адрес, трябва да търпят подобни вреди. Само ще направя една аналогия. Как така частен съдебен изпълнител не е бил в ситуация, в която да не може да открие длъжника? Все съдът някак си не успява да го открие. Частните съдебни изпълнителни винаги и при всички положения успяват да го открият. Има много злоупотреби с тези заповедни производства, най вече от страна на банките, тук ще включа и общините. Масово са случаите, когато се издават актове за публични задължения по декларация за суми, които не се дължат. В моята практика също ще Ви кажа, че защитата в едни такива изпълнителни дела и подобни производство пред съда продължават дълго време. Хората губят време, губят пари. В същото време се изпращат съобщения на работодателите им, до съседи и те по всякакъв начин не само са унижавани, но и нямат правото да се разпореждат с техните активи. По този начин се дават привилегии на недобросъвестни кредитори. Защото аз не мога да приема, че банките не могат да си позволят един исков процес. Да, длъжникът най-накрая може би ще плати напълно разноските, които ще са по-високи, но той ще има и пълното право с всички права да се защити в един исков процес, без да му бъдат наложени обезпечителни мерки или поне, ако такива бъдат наложени, то банката ще трябва да доказва с всички писмени доказателства или обезпечения, че това задължение наистина е изискуемо. Масово са случаите, когато банките злоупотребят с подобни права. Масово са случаите, когато длъжници са осъдени, без изобщо да знаят, че са осъдени и научават от работодателя си, че повече не могат да разполагат с пълния размер на заплатата си. Това е нещо, което в днешната криза е недопустимо. Знаете ли колко са длъжниците в България? Знаете ли какви пари се събират от частните съдебни изпълнители – около 3 милиарда на година, по последни сведения. Не Не се учудвам, че Камарата на частните съдебни изпълнители и банките е срещу този законопроект. Но Ви моля да помислим и за хората. Защото сега, когато се чудят как да си платят тока, как да си платят сметките и как да им останат пари за храна, точно в този момент не трябва да допускаме да останат без възнаграждение, без имущество, без дори да знаят, че са осъдени. Само искам да допълня, че между първо и второ четене за подпомагащата страна ще внесем изменение, тъй като това наистина ще утежни много процеса. Така че в този смисъл ще има промени. Благодаря Благодаря Ви, господин Председател. Госпожо Гунчева, понеже говорите заповедно, но не правехте разлика между чл. 410 и чл. 417. През цялото време говорехте за незабавното изпълнение,

защитата при получена заповед за изпълнение. Съдебната практика е абсолютно категорична и е еднаква в тази посока, че всъщност една дума „възразявам“ прехвърля тежестта в

хората, които също биха се ползвали от тази промяна – именно адвокатите. За една дума възразявам или оспорвам, която пак прехвърля топката при кредитора – реално погледнато той оттам насетне е длъжен да заведе иск, и тогава минаваме в цялото исково производство и по никакъв начин не спестяваме нищо на длъжника може да му коства в последствие едни 150, 300 и повече лева разноски според това какво е поискал адвокатът в тази форма на защита. Важно е да спомена, защото коментираме постоянно проблема с връчването на съобщенията, ненамерени длъжници на техните адреси и така нататък, специално заповедното – отговорът на Вашия въпрос и проблем, на практика е в същия този закон, който искате да измените в ГПК. Член 415 казва изрично, че на практика, когато даденият длъжник не е уведомен лично, тоест той е уведомен чрез залепване, то тогава съдът е длъжен отново да укаже на кредитора да заведе исково производство, а там правилата за особения представител се прилагат от ден първи до края на производството. Тоест ние тук вкарваме една защита на един предварителен етап на цялото исково – говоря специално в хипотезата, в която имаме връчване чрез залепване. залепване. Казахте, че трябва да отстраните няколко недоразумения, но евентуално точно 415, който току-що споменах, също трябва да бъде съобразен с Вашето предложение, защото, ако съдът в крайна сметка се окаже, че е връчил на длъжника уведомлението чрез залепване, се получава един парадокс. Той ще укаже на кредитора да заведе иск и да започне исково производство или ще назначи особен представител, връщайки се пак в основната теза, че на този етап съдебната практика е категорична и ясна, че по никакъв начин не трябва да се мотивира едно възражение и винаги доказателствената тежест е при кредитора.

Втора реплика към Елена Гунчева? Няма. Заповядайте за дуплика, госпожо Гунчева.

Уважаеми колега, повечето промени касаят точно незабавното изпълнение и чл. 417 по отношение на заповедното производство по чл. 410 – става дума само за особен представител. Считам, че практиката показа, че чл. 415 също не работи добре и там също се създаде една практика, която засяга правата на длъжниците. Точно затова смятам, че предложението е удачно – по този начин ще се защитят правата им и цялото производство ще се развива в един общ граждански процес. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: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

Колега Гунчева, обръщам се към Вас, тъй като Вие сте посочена като вносител на Законопроекта. Съзнавам, че този законопроект цели да регулира проблеми, които възникват по отношение на събирането на неизплатени вземания, но реално това, което Вие предлагате като Законопроект, предлага изцяло премахването на използването на един институт от определен кръг от лица, каквито са банките и обществени организации, като държавата и общините да не могат да се възползват от едно такова производство. Когато коментираме Разпоредбата на чл. 417, която визирате Вие, реално става въпрос за едни презумирани вземания, които по презумпция не се оспорват. Тоест те се считат установени по презумпция и това е въпрос, с който с който законодателят решава бързината в това производство. Следва също така да се има предвид, че банките са институции, които се занимават с кредитиране по занятие. Тоест при тях е налице необходимостта от бързо възстановяване на капитала с цел допълнително кредитиране и така нататък. А по отношение на общините и на държавата – това са обществени средства, които следва да бъдат съответно своевременно събирани и когато те не се оспорват и са безспорни, това е именно по-лесният и по-евтиният начин да стане това. Следва да се да се има предвид, че дори в заповедното производство по чл. 417 законодателят и с последните изменения от 2019 г., ако не се лъжа, защити и допълнително длъжника, като даде възможност както да се обжалват реално разпорежданията за издаване на такава заповед, така и чрез едно възражение, както спомена и колегата, всъщност всъщност да се прехвърля тежестта. Тоест този законопроект звучи добре за ушите на определен род избиратели и електорат, но в крайна сметка ще бъде насочен точно срещу тези хора, тъй като ще се увеличи многократно тежестта в един процес. Нека да не забравяме, че когато говорим за оскъпяване на процеса, за допълнителни разноски, които са в гражданския процес, които са в изпълнителното производство, ако не се дължи съответната сума и това бъде доказано в съда, всичките тези разноски отиват в тежест именно на страната, която е изгубила делото, а това е кредиторът, а не длъжникът. А дали има възможност самият длъжник реално да българската адвокатура в крайна сметка е предвидила ред, по който да бъде осъществявана и безплатна правна помощ на лицата, които не могат да си позволят такава правна помощ. Тоест реално нито един от аргументите, които са посочени, не е меродавен и не е адекватен към настоящия момент с оглед искането да бъдат изключени по-голямата част от адресатите по Разпоредбата на чл. 417. 417. Поради тази причина ние от „Демократична България“ няма да подкрепим този законопроект, като действително считаме, че повечето проблеми, които Вие изтъкнахте, са по отношение на събиране на самите вземания при вече влезли в сила

Уважаеми колега, много се радвам, че толкова сте загрижен и банките по-бързо да си прибират парите. Вижда се, че банките имат сериозно лоби в Народното събрание – в това никой не се е съмнявал. Само ще добавя нещо друго за безплатната правна помощ – ако някой е със запорирани сметки и имущество, но те са достатъчни, няма как той да ползва безплатна правна помощ. Би трябвало да си ги припомните тези разпоредби. Също така към този законопроект няма становище на организациите на длъжниците и тези, които са се организирали срещу своеволията на банките. Ще посоча също, че тези вземания не са безспорни. Да, предполага се, че банката ще бъде добросъвестна, но практиката показва, че в повечето случаи не е. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Гунчева. Има ли друга реплика към Иван Димитров? Няма. Заповядайте, господин Димитров, за дуплика. Вие говорите за злоупотреба и недобросъвестни кредитори. Това не означава, че трябва да премахнем института по отношение на всички кредитори. Ако един човек управлява моторното си превозно средство след употреба на алкохол, това не означава, че трябва да лишим всички шофьори от възможността да управляват. Разбирате ли? Има си Асоциация на банките, има съответна организация на частните съдебни изпълнители – ако считате, че някой от тях не си върши работата или злоупотребява, можете да сезирате съответните организации. Предвидена е – Вие много добре знаете, предполагам, тъй като споменахте от Вашата практика практика – възможност да бъде спирано изпълнението. Изпълнението може да бъде спирано по един ред по чл. 419, може да бъде спирано и по друг ред след завеждане на делото. Така че предвидени са редица защити, които в крайна сметка, да, действително създават проблем, тъй като се налага да бъдат водени съдебни процеси, но пак повтарям, тежестта по отношение на незаконосъобразно водени съдебни процеси и незаконни искания на кредитори всъщност е у самия кредитор, тъй като същият ще плати всичко. А ако едно лице търпи загуби от това, че не може да ползва имуществото и банковите си сметки, то е предвиден също така ред, с който да бъдат обезщетени изцяло всички вреди, които са причинени на лицето, лицето, и от държавата включително. Така че всичко е въпрос на добрата работа на добрите адвокати, без които тази държава, тази система не може да съществува. Благодаря Ви. Благодаря, господин Димитров. Други изказвания има ли? Петър Петров. Заповядайте, господин Петров. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Доста неистини бяха изказани тук, една от които е, че предлаганите промени в този законопроект щели да прекратят едно бързо производство по безспорни искания. Първо, нито производството е бързо, нито исканията са безспорни с оглед на това, че и в Закона има изрично предвидена възможност за подаване на възражения, върху която ние сме се съсредоточили днес с тези законови промени. Не мога да се съглася с мотивите, че имало законова защита по чл. 415, както и по чл. 422. На първо място, както каза и колегата Гунчева, правилото на ал. 2 на чл. 415, за съжаление, не се прилага – то създава една врата в полето и не дава адекватна защита на длъжника. Не го прави още повече и предвидената възможност за иск по чл. 422, защото там пише, че предявеният иск не спира изпълнението. Тоест когато длъжникът вече е със запорирани сметки, с възбранени имоти, тогава тепърва по ГПК Вие да му търсите да му назначавате особен представител за нас е леко късно. Именно затова ние сме предвидили една законова възможност особеният представител с цел защита само на лица, които не могат да бъдат открити на адреса им, говорим за физически или юридически лица, да бъде възможна и да се прилага в случаите, когато те не са могли да бъдат намерени за връчването на заповедта за изпълнение.

за назначения особен представител да възрази – той може да не я употреби, той може все още да признае иска с цел да предпази длъжника от още повече разноски. Пак казвам, една процесуална възможност. Така че не става директно връчването му за възражение – той да направи директно възражение. Той може да признае иска – това е едната разлика, която ние предлагаме. Следващата възможност, която предлагаме, и моля да го отчетете, когато бъде назначен особен представител на длъжника в заповедното производство разликата е, че вече има надлежен адрес на процесуален представител на длъжника, на който може да бъде връчен впоследствие и искът. Това е разликата, която ние създаваме с нашето предложение. Вече има един адрес, това ще е адресът на процесуалния му представител, който е възразил, на който адрес кредиторът вече надлежно може да си връчи последващия иск за иницииране на исково производство. Поради това, че тези промени ще защитят длъжниците, създавайки възможност те да оспорят едно вземане, което, отново казвам, по никакъв начин не е презумирано, че е безспорно, както се изрази колегата от „Демократична България“, считам, че следва да подкрепим този законопроект, като, разбира се, по отношение на подпомагащите страни ние ще направим и съответните предложения. На последно място, и мен ме изненада становището на Висшия адвокатски съвет, тъй като предполагам, че именно тази институция се очаква да защитава длъжниците и да създава предпоставки за упражняването на процесуалната им защита именно в това съдопроизводство, което, както се вижда от дискусиите в Правната комисия, в никакъв случай не е било нито безспорно, както се изразяват някои колеги от ПП, нито е нито е било предмет на консенсус по отношение на неговото прилагане в последните няколко години. Касае измененията от 2019 г., които са се наложили – имало е причина тези изменения да бъдат приети. Така че моля Ви да подкрепим този законопроект. Благодаря Ви. Благодаря, господин Петров. И колегата от „Демократична България“. Заповядайте, господин Димитров. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Колега Петров, аз искрено Ви се възхищавам за плама, с който по принцип отстоявате тезите си. Само ще Ви кажа, че не съществува правна възможност, при която особеният представител да признае иск. Вие не можете да признаете иск на лице, което не сте виждали, не познавате, не знаете къде е, защото не може да бъде намерено. Ако направите това, ще станете клиент на Дисциплинарния съд на съответната адвокатска колегия – това Ви го гарантирам. Благодаря.

Колега Димитров, благодаря за уточнението. Все пак да Ви напомня това, което казах преди малко, че назначаването на особения представител създава един надлежен адрес, на който той да бъде уведомяван и срещу когото да бъде насочен един иск като представител на длъжника впоследствие, в редовното исково производство. Ние такава възможност създаваме, а дали той ще признае или не иска, това вече е плод на неговата лична преценка съобразно представените безспорни според Вас писмени доказателства, представени по презумпция в рамките на заповедното производство, ерго впоследствие в обикновения исков процес, където там той вече, тъй като очевидно ще бъде назначен и там да представлява длъжника, може съответно да признае иска. Така че, ако обичате, да бъдем малко по-коректни с оглед длъжниците, които ни гледат в момента. Благодаря Ви.

Постъпил е Доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Годишния доклад. Имате думата, господин Гуцанов.

Благодаря. Уважаеми колеги, моля да гласуваме предложението за допуск до залата. Калин Иванов?

заседание на Комисията по транспорт и съобщения, проведено на 20 януари 2022 г., бе разгледан Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г., № 120-00-4, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 29 юни 2021 г. На заседанието присъстваха: Иван Димитров – председател на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), господин Димитър Димитров – директор на дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта и съобщенията, и представители на браншови организации в областта на електронните съобщения. Годишният доклад бе представен от господин Иван Димитров. Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията, изготвен на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, представя систематизирана информация за услугите, пазарите и конкуренцията в сектора през 2020 г., тенденциите и перспективите на развитие, както и преглед на дейността на Регулатора.

са регистрирали намерение да осъществяват дейност по предоставяне на обществени електронни съобщения, като за една година броят им е нараснал с 0,4%. В изпълнение на чл. 5 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения е постъпила информация от общо 1001 предприятия. През 2020 г. дейност са осъществявали 861 предприятия, като ръстът в техния брой в сравнение с предходната година е 1,3%. През 2020 г. общият обем на пазара на електронни съобщения в България възлиза на 2,861 млрд. лв., като за трета поредна година продължава възходящата си тенденция – отчетеният ръст е с 6,7% спрямо 2019 г. Общият обем на пазара на електронни съобщения в България и през 2020 г. се определя основно от приходите от гласовите услуги и услугите за пренос на данни и/или достъп достъп до интернет. За първа година приходите от услуги за пренос на данни и/или достъп до интернет надвишават приходите от гласови услуги и заемат водеща позиция с 41,8%. През 2020 г. продължава да намалява делът на приходите от гласови телефонни услуги в общия обем на пазара на обществени електронни съобщения, като възлиза на 40,2%. През отчетната година КРС активно е работила за оптимизиране на законодателството в областта на информационните и комуникационните технологии, като основен акцент са били дейностите по изготвянето на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗИД на ЗЕС) в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения. ЗИД на ЗЕС въвежда в българското законодателство новата регулаторна политика в областта на електронните съобщения, като са включени и мерки за насърчаване на конкуренцията и стимулиране на инвестициите в мрежи с много голям капацитет и 5G мрежи. Господин Димитров подчерта, че КРС е изпълнила дейностите, определени в Националната пътна карта за изпълнение на задълженията на Република 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 MHz в Съюза, свързани с освобождаването на честотен спектър от наземната цифрова телевизия за въвеждане на 5G мрежи. Председателят на КРС изтъкна, че с цел повишаване на ефективността на контролната дейност, свързана с осъществяването на електронните съобщения през 2020 г., са извършени 4279 проверки. Особено внимание е обърнато на спазване на изискванията на Закона за електронните съобщения по отношение на защита на обществения интерес и интересите на крайните потребители. И през 2020 г. основен дял от проверките (около 77%) са извършени на трите най-големи предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги, и са във връзка с подадени в КРС жалби от крайни потребители, касаещи предлаганите от тях услуги: „А1 България“ ЕАД – 198 проверки, „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД – 187 проверки, и „Теленор България“ ЕАД – 116 проверки. След представянето на Доклада се проведе дискусия, в която взеха участие народните представители Благовест Белев, Настимир Ананиев, Стоян Георгиев, Георги Свиленски, Росен Желязков, Мартин Димитров, Златомира Мострова. Бяха поставени въпроси относно начините, по които КРС стимулира конкуренцията на пазара, особено на пазара на мобилни услуги, както и механизмите за превенция на картелни споразумения. Беше поискана информация относно становището на Комисията за регулиране на съобщенията за намерението на големите мобилни оператори да вдигнат цената на услугите си заради натрупаната инфлация за последните две години. Дебат предизвика и проблемът за липсата на покритие на мобилни услуги в някои населени места. В резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт и съобщения с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме следното решение:

Аз няма да се изкажа по същество по самия доклад. Очевидно Комисията го е разгледала, намерила го е за достатъчно добър, за да бъде подкрепен. Но все пак, доколкото и на самата комисия е възникнал дебатът за покритието на мобилните мрежи, иска ми се от трибуната на парламента, използвайки повода, да кажа няколко думи по този въпрос. Смятам, че в ХХI век всеки един български гражданин трябва да има достъп до мобилни услуги. Това е особено проблемен въпрос, не в някои населени места, както каза председателят на Комисията, а в много населени места и в много общини. В моя избирателен район Ямбол най-малко в три от общините има поредица села, които или нямат покритие, или е такова, че на практика не може да се използва, или трудно се използва дори и за разговор. Има определени точки в рамките на населените места, една част от тях, в които може да се хване някакъв сигнал, но в по-голямата част от населеното място такъв сигнал няма. Особено проблематично е това и в пограничните села, където е по-лесно да хванеш турски оператор, даже понякога трябва много да внимаваш да не хванеш турски оператор, защото пък цените на услугите, особено на мобилните данни, са толкова високи, че доста бързо ти се изпразва и лимитът, който имаш, ако случайно хванеш тези мрежи. В този смисъл знам, че част от кметовете на общини полагат усилия съвместно с мобилните оператори в рамките на някакъв тип публично-частни партньорства да решават тези проблеми. Обръщам специално внимание на това, тъй като в една голяма част от тези населени места вече няма лекари, когато нямаш достъп и до мобилна услуга, за да можеш да се обадиш по телефона, особено възрастните хора, които са и трудноподвижни, липсата на мобилно покритие на практика в някой случаи е равносилно и на смъртна присъда, колкото и силно да звучи. Особено тежък беше проблемът около ситуацията с ковид през 2020 г., когато изведнъж се оказа, че част от децата ще трябва да учат онлайн. Тези, макар и малко, чиито родители живеят в такива населени места, в по-малките села, се оказа, че нямат достъп до интернет. Дори да им бъде осигурено мобилно устройство, нямат мобилен интернет, с който да се включат адекватно в обучението. Тоест проблемът е доста голям, доста широк – да, вярно е, касае относително малко на брой хора. Имам разбиране, че мобилните оператори са дружества, които работят за печалба. Инвестирането в мобилни мрежи в такива места няма да носи печалба, но вярвам, че те би следвало да имат и социална функция, и тази социална функция може би трябва да бъде засилена със съответни промени в Закона. Не знам доколко сегашната законодателна уредба би могла да ги принуди да направят това, доколко контролните функции на Комисията за регулиране на съобщенията могат да стигнат дотам, че тези проверки тези проверки не само за обхвата, но и за качеството на сигнала да водят до някакви по конкретни резултати, защото и в предишни години съм занимавал и предишни състави на Комисията за регулиране на съобщенията с този въпрос, битката в тази посока е доста трудна. Ние през 2020 г. приехме промени, които би следвало в момента да позволят държавата да си влезе във функцията и да се опита да играе по-сериозна роля в това мобилните оператори дали под формата и на някакви съвместни инициативи, съвместно, както казах, с местната власт, но да гарантират, че всеки български гражданин на територията на Република България има достъп до мобилни услуги. Благодаря. Благодаря, господин Вигенин. Реплики към Кристиан Вигенин има ли? Няма. Други изказвания? Не виждам. Прекратявам дискусията.

Колеги, ще направя едно процедурно предложение. В Проекта на решение за приемане на Годишния доклад е записано като основание от Правилника за организацията

Така че процедурното ми предложение е „ал. 5“ да се замени с „ал. 12“ в Проекта на решение. Колеги, моля, заемете местата си. Преминаваме към гласуване. На първо място подлагам на гласуване предложението, което направих за изменение в Проекта, а именно „ал. 5“ да се замени с „ал. 12“. Калин Иванов?

На свое редовно заседание, проведено на 20 януари 2022 г., Комисията по транспорт и съобщения разгледа Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. „Анализ на пазара на пощенски услуги“, № 120-00-4, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 29 юни 2021 г. На заседанието присъстваха: господин Иван Димитров – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, и господин Димитър Димитров – директор на дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта и съобщенията. Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г. – „Анализ на пазара на пощенските услуги“, бе представен от господин Иван Димитров. Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията

Проследено е изпълнението на нормативите за качество на универсалната пощенска услуга (УПУ), ефикасността на обслужване, обезпечаването на пощенската сигурност, осъществената контролна дейност за защита на потребителите, както и развитието на пощенските услуги. Господин Димитров заяви, че действията на Комисията през 2020 г. като орган, отговорен за регулирането и контрола на пощенските услуги, са били съсредоточени върху осигуряването на непрекъснатост при предоставяне на универсалната пощенска услуга като социалнозначима услуга и насърчаване на пощенските оператори за спазването на всички противоепидемични изисквания с цел осигуряване безопасност на потребителите на пощенски услуги. В Годишния доклад е подчертано, че КРС за 2020 г. е издала 10 нови индивидуални лицензии за извършване на услуги от обхвата на УПУ и за предоставяне на „пощенски парични преводи“. Регистрирани са 20 нови оператора за извършване на неуниверсални пощенски услуги (НПУ) по чл. 38, т. 1 – 3 от Закона за пощенските услуги, като общият брой на пощенските оператори през 2020 г. възлиза на 201. За целите на анализа пощенският пазар е разделен на два основни сегмента Услугата „универсална пощенска услуга“, възложена за извършване на „Български пощи“ ЕАД по силата на ЗПУ, и услугите от обхвата на УПУ формират пазарен сегмент УПУ. Услугите „пощенски парични преводи“, „куриерски услуги“, услугата „пряка пощенска реклама“ и услугата „хибридна поща“ формират пазарния сегмент „Неуниверсални пощенски услуги“. Общите приходи, реализирани от услугите в сегмента УПУ през 2020 г., бележат значително намаление от 50,5% спрямо 2019 г. и са в размер на 43 млн. лв. В сегмента НПУ се наблюдава увеличение на приходите от 24% и техният размер достига 592 млн. лв. По данни на лицензираните оператори, извършващи услуги от обхвата на УПУ, причината причината за спада в приходите от УПУ се дължи, от една страна, на промяната в нагласите на потребителите, които търсят все повече услуги с добавена стойност над универсалната. От друга страна, слабият интерес към традиционните пощенски услуги се дължи и на значителното увеличение на пратките,

период се наблюдава ръст в приходите от куриерски услуги, които нарастват както в абсолютно – с 25%, така и в относително изражение – с 8,8 процентни пункта, спрямо 2019 г. През 2020 г. продължава тенденцията на намаление на пазарния дял на историческия оператор „Български пощи“ ЕАД, като той достига 7,5% от общия пазар, изчислен на база приходи от всички пощенски услуги. През 2020 г. приходите от всички услуги на „Български пощи“ бележат намаление в абсолютна стойност спрямо 2019 г., което рефлектира върху общия дял на Дружеството от пазара, и то продължава да губи пазарната си позиция. При услугите, предоставяни в условията на силна конкуренция, загубата на позицията на „Български пощи“ е най-осезаема, като в сегмента на НПУ достига 1,9%, а в частност при куриерските услуги делът на Дружеството през 2020 г. е само 2%. През 2020 г. обемът на пазарния сегмент НПУ, измерен чрез показателя приходи от предоставяне на тази услуга, възлиза на 592 млн. лв., като спрямо 2019 г. е регистриран ръст от 24%. След направения анализ може да се направи изводът, че се запазва тенденцията на ръст в обема на сегмента, което се дължи най-вече на увеличението на приходите от куриерски услуги за страната с 30% спрямо 2019 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Искате ли помощ, господин Гуцанов, малко да Ви

на когото чрез ЗПУ е възложено задължение за извършване на УПУ на територията на цялата страна, включително и в труднодостъпни райони, с определено качество и на достъпни цени. Съгласно наложеното задължение УПУ се осигурява от задължения оператор през всички работни дни, най-малко 5 дни в седмицата, и предвижда най-малко едно събиране на пощенски пратки през всеки работен ден от точките за достъп и една доставка на получателите. ЗПУ допуска изключение от честотата за доставяне и събиране на пощенски пратки, което Комисията за регулиране на съобщенията е определила чрез Списъка на населените места, отговарящи на критериите за труднодостъпност. Важно е да се отбележи, че към 31 декември 2020 г. по данни на оператора броят на пощенските станции на Дружеството е 2973. От тях 633 са градски, а 2340 се намират в селата. От пощенските станции в селата 240 се намират в селища с население под 150 жители, 1304 са в населени места с население над 150 и под 800 жители и 796 са в селища с население над 800 жители. Пощенски услуги в населените места в страната се предоставят освен чрез пощенски станции също и чрез пощенски агентства и междуселищни пощальони. Общият брой населени места, обслужвани по един от описаните по-горе начини, е 5165. В експлоатация са 4729 пощенски кутии за събиране на непрепоръчани кореспондентски пратки. Обслужваното население от една пощенска кутия средно за страната е 1600 жители. През 2020 г. няма промяна в броя и разположението на точките за достъп до пощенската мрежа на „Български пощи“ спрямо 2019 г. изпълнението на задължението за предоставяне на УПУ през всички работни дни „най-малко пет дни в седмицата“, както и за „най малко едно събиране“ на пощенски пратки през всеки работен ден, през 2020 г. контролните органи на КРС са извършили 57 проверки в определена извадка от пощенски станции на „Български пощи“ в цялата страна. Универсалната пощенска услуга се предоставя от задължения оператор при условия, различни от обичайните търговски. Като услуга от общ икономически интерес, в чл. 29 от ЗПУ е предвидено „Български компенсация от държавния бюджет, когато задължението за предоставяне на УПУ води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за оператора. През 2020 г. „Български пощи“ са представили в КРС заявление за получаване на компенсация на нетните разходи и несправедливата финансова тежест от предоставяне на услугата през 2019 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 29а от ЗПУ. Размерът на исканата компенсация за предоставяне на УПУ за 2019 г. нараства с 8,5% спрямо този за 2018 г., което според „Български пощи“ се дължи на нарастване на размера на нетните разходи поради увеличение на разходите за персонал, поддръжката на остарелия сграден фонд и автомобилния парк на Дружеството. Въз основа на одиторски доклад и извършен анализ КРС е определила размер на нетните разходи от извършване на УПУ през 2019 г. от 26 894 хил. лв., които представляват несправедлива финансова тежест от извършване на УПУ за 2019 г. В съответствие с Разпоредбата на чл. 29а, ал. 7 Комисията е представила на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията предложение за включване на размера на средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест в Проекта на закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. В изпълнение на законовото задължение за контрол по спазването на нормативните актове в областта на пощенските услуги, изискванията за извършване на УПУ, условията по изпълнение на издадените индивидуални лицензии и задълженията на операторите, извършващи НПУ, през 2020 г. от оправомощени служители на КРС са извършени общо 309 инспекторски проверки. В хода на дискусията се изказаха народните представители: Георги Свиленски, Златомира Мострова, Калин Иванов, Благовест Белев, Настимир Ананиев, Борислав Антонов и Сезгин Мехмед. вносителите на Доклада бяха зададени въпроси относно размера на исканата компенсация за предоставяне на УПУ за 2019 г. от страна на „Български пощи“, както и за избора на одитор, който е извършил одит на документите, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга. Повдигнат бе и въпросът дали има промяна в броя и разположението на точките за достъп до пощенската мрежа на „Български пощи“ за 2020 г. спрямо 2019 г. От страна на представителите на КРС бе отговорено, че няма промяна в броя и разположението на точките за достъп до пощенската мрежа на БП спрямо предходната година. Същевременно бе обяснено, че в КРС са постъпили предложения от БП за промени в броя на работните дни в пощенските станции, в които се предоставя УПУ и отговарящи на критериите за труднодостъпност (21 населени места). с това КРС е взела решения за утвърждаване на промените в списъка на населените места, отговарящи на тези критерии. По време на заседанието бяха дискутирани и въпросите, свързани със сигурността на пощенските пратки, както и делът на жалбите за ненавременно обработените и доставените пратки в страната и в чужбина. В резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт и съобщения с 12 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме следното решение:

Благодаря, господин Гуцанов. Има ли желаещи за изказване? Няма. Прекратявам дискусията. Отново правя предложението ал. 5 да се замени с ал. 12 в Проекта на решение, изчетено от Борислав Гуцанов. На първо място гласуваме редакционното предложение

Приятен ден.